Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву (реєстраційний номер 3491). Будь ласка, підготуйтесь до голосування за скорочену процедуру.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про розгляд вищезазначеного законопроекту за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-189 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Клочко Андрій Андрійович. Доброго дня, шановний Голово, шановні народні депутати! На ваш розгляд вносить законопроект про внесення змін до Закону "Про державну службу" щодо кандидатського резерву (реєстраційний номер 3491). Його суть досить проста. Згідно Закону "Про державну службу" з числа кандидатів на посади, які включені до загального рейтингу кандидатів не більше 5 осіб, суб'єкт призначення або керівник державної служби може визначити переможцем будь-якого кандидата на посаду, не обов'язково того, хто набрав найбільшу кількість балів, або ж не визначити нікого з них. При цьому кандидати, включені до загального рейтингу, вважаються такими, що відповідають вимогам до професійної компетентності кандидата на зайняття відповідної вакантної посади державної служби. Для того, щоб була можливість використовувати професійний потенціал таких кандидатів, законопроектом пропонується формувати із їх числа кандидатський резерв, інформацію по якій буде розміщуватися на єдиному порталі вакансій державної служби. Кандидат, який за його згодою включений до кандидатського резерву, через особистий кабінет на єдиному порталі вакансій держслужби отримає автоматичне запрошення до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає даним вимогам. Також інформація щодо таких кандидатів теж надаватиметься на відповідні запити державних органів. Законопроектом пропонується встановити однорічний строк перебування в базі кандидатського резерву інформації щодо зазначених кандидатів здати оприлюднення інформації. Порядок ведення даних баз кандидатського резерву пропонується передбачити в положенні про базу кандидатського резерву, який затверджується Кабінетом Міністрів. Прийняття закону сприятиме забезпеченню доступу до державної служби більшої кількості професійних осіб.

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександра Сергійовича Корнієнка. Це простий закон, але дуже важливий. Наш комітет розглянув на своєму засіданні 3 червня проект Закону про внесення змін до Закону "Про державну службу" щодо кандидатського резерву за (реєстраційним номером 3491), поданий у співавторстві зі мною народними депутатами України Клочком, Безгіним та Альоною Шкрум. Комітет підтримає ідею створення кандидатського резерву з числа кандидатів на посаду державної служби, які взяли участь у конкурсі, набрали найбільшу кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, але не визначені переможцями. Використання професійного потенціалу таких кандидатів сприятиме забезпеченню доступу до державної служби більшої кількості професійних осіб, які володіють необхідними знаннями, уміннями, навичками і моральними якостями. З огляду на зазначене комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу. Також комітет звернувся до Голови Верховної Ради з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і правок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання комітету. Також комітет рекомендує відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити наполовину строк подання суб'єктами прав законодавчої ініціативи пропозицій і правок при підготовці до другого читання. Просимо підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати, так я розумію. Прошу записатися: два –

Дякую, Ірино Володимирівно. Шановні колеги, мені здається, що це найкращий приклад того, до чого призвела так звана реформа державної служби. Друзі, зруйнували фактично державну службу. Всіх кращих професіоналів, які десятки років професійно працювали в незалежності від того, якою була влада в Україні, фактично вигнали з роботи, залишили на вулиці. Натомість запропонували ідею чесних конкурсів нібито і яку тепер вже і критикуєте. Ви ж розповідаєте тепер, що треба вносити зміни в закон, оскільки у нас так складається ситуація, що 5 людей обираються в результаті конкурсу, а переможцем, на думку керівника, який стає зовсім не той, який мав найбільшу кількість балів. Друзі, так а хто придумав таку систему? Це ж ви запропонували цих 5 людей. Ми уже вам тут криком кричали не робити цього, бо це призведе до масової корупції, і фактично призначення, а не проведення конкурсів, тих керівників, які вигідні відповідно тому, хто проводить конкурс. От ви і маєте ті наслідки. А тепер ви хочете ще й моральну сатисфакцію нібито придумати. Давайте ми тих, хто не має жодного шансу ніколи виграти конкурси, просто завжди його запрошувати до цих конкурсів і морально знищувати під час цих конкурсів. Мало того, взяли і внесли зміни до Процесуального кодексу, щоби позбавити права в порядку забезпечення позову, в судовому порядку зупиняти ці конкурси, чого не було ніколи до цього в Україні. І ніде немає такої практики в світі. Тому ми не можемо це підтримувати. Натомість ми збираємо підписи і просимо наших колег долучатися до конституційного подання, щоби скасувати цю ганебну так звану реформу державної служби. І такі речі не повинні проходити. А що стосується таких от речей, як резерви, то це такий радянський нафталін номенклатурний, про який вже давно пора забути. Шкода, що ми до нього повертаємося. Ганьба! Колеги. Знаєте, у мене є велика мрія, щоб наша країна стала країною, де підставою призначення на посади є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Це сказала не я, це сказав Президент Зеленський з цієї самої трибуни, коли приймав присягу Президента України. А знаєте, яка мрія є у мене? У мене є мрія, щоби Україна з кожним наступним Президентом не залишалася країною нездійсненних мрій і правильних слоганів, коли це не виконується, і мені це дуже-дуже болить. Тому що на сьогодні ніхто не може сказати з українців, що підставами призначення на посаду є розум, професійність, честь і совість, а не те, що разом хрестили дітей, на всі посади державної служби. Цей закон, колеги, безумовно, правильний, і ми будемо його підтримувати, будемо будемо за нього голосувати. Нам треба кандидатський резерв на посади, нам треба нормальні конкурси, нам треба, щоб люди не подавалися по десять разів а одні й ті самі конкурси, якщо вони вже пройшли тестування зі знання мови чи законодавства. Але цей закон – це лише верхівка айсбергу, яка не вирішує проблему. І, знаєте, колеги, яка найгірша система відбору на будь-які посади? Це система, яка робить вигляд, що чесний відбір є. Давайте скажемо відверто: немає у нас чесного відбору на посади державного управління в країні. Його немає, його не існує. І тільки коли ми скажемо чесно, ми зможемо рухатися далі. Ми говоримо, що державна служба зруйнована, да звичайно вона зруйнована. Що це означає? Це означає, що немає стратегії, що люди професійні не хочуть іти на державну службу, бо справжніх конкурсів немає. Це означає, що в цей кадровий резерв вони ніколи не потраплять, ви відмінили взагалі конкурси на державну службу під час дії карантину, і зараз вони не проводяться. А цей карантин буде продовжуватися ще місяці і місяці, і місяці. Це означає, що в країні, вибачте, ні чорта не працює. Президент дає доручення, ці доручення не виконуються. Ви скоротили популістськи районній державній адміністрації фінансування на 50 відсотків, а людей, працівників скоротили лише на 20 відсотків, і вони на сьогодні не отримують зарплату, і ми не можемо нічого вирішити у нашому комітеті. Єдиний законопроект 2260, який трішки говорить про державне управління…

Шановні колеги, мабуть, ми всі хотіли б, аби державна служба асоціювалася щонайменше з трьома словами: професіоналізм, патріотизм і порядність. Наразі, на жаль, ми бачимо, що такого немає. І це точно не через те, що у нашій країні немає професійних і компетентних людей, це через те, що створені такі умови, що професійні, порядні та патріотичні люди ніколи не підуть на державну службу. Недавно я мав розмову зі своїми колегами зі Львова, які хотіли подаватися на один з конкурсів. І коли я питався, чи ви справді хочете і чи справді маєте стійкий намір йти на державну службу, вони почали згадувати приклади останніх конкурсів, конкурсів не часів Януковича, а конкурсів впродовж попереднього року. І, звісно, що вони зараз пішли у свій бізнес, вони не пішли на державну службу, хоча такий намір у них був. Наразі державна служба, на жаль, дискредитована і кадрів не вистачає. Але, коли ми говоримо про кадровий резерв, це не вирішить проблеми. Це добра ініціатива, але цією ініціативою ми не повернемо довіру до державної служби, ми не повернемо професійних людей, які горять бажанням робити щось для держави, вони або виїжджатимуть кудись, або працюватимуть у своїх приватних справах. Тому, на думку фракції "Голос", потрібно створювати достатні умови для професійних патріотичних та порядних людей, достатні умови фінансові, достатні гарантії, що їх не звільнять післязавтра, як тільки вони на догоду своєму керівництву не захочуть виконувати ті чи інші завдання. Якщо говорити щодо цього законопроекту, ініціатива хороша, якщо говорити про державну службу, то ця ініціатива нічого не змінює. Шановні друзі, шановні колеги! Депутатська група "Партія "За майбутнє" констатує, що за останні місяці в країні фактично відбувається профанація з конкурсами на заміщення державних посад. Ми пригадуємо про те, що все починалося з великого експерименту, який називався ліфт, і ми бачимо, що за результатами цього експерименту в країні вже в другий, в третій раз міняються голови обласних державних адміністрацій, голови районних державних адміністрацій, заступники голів, начальники управлінь і так далі. Отже, цей соціальний ліфт не спрацював. А відтак ми говоримо про те, що, фактично, ми сьогодні відчуваємо велику глибоку управлінську кризу всього державного апарату. І у нас є суперечливі відчуття по цьому законопроекту, чи треба його взагалі підтримувати в першому читанні. І з огляду на такі прорадянські рудименти, про які говорили мої колеги у своїх попередніх виступах, я зверну увагу на наступне і на недоліки. Законопроект не дає відповіді на питання: скільки осіб за результатами конкурсу включаються до кандидатського резерву – одна, дві, три, осіб. Немає у законопроекті відповіді, хто визначає кандидатів на включення до цього резерву. Законопроект не враховує специфіки проведення конкурсів на посади державної служби. Ми розуміємо, що ці конкурси були різного плану і штучно створені конкурси, які відмінялися, скасовувалися, потім повторно призначалися і так далі. До кадрового резерву, ми не раз побачили по цих конкурсах, за умов подання… слабких кандидатів, ми що, в кадровий резерв будемо призначати найбільш сильних серед слабких кандидатів. Тобто немає відповіді, наскільки це буде якісний кадровий резерв. І тому депутатська група "За майбутнє" буде утримуватися від голосування по цьому законопроекту. Дякую.

Це дуже важливий документ, який допоможе, аби на державній службі в Україні працювали справжні професіонали. Метою даного законопроекту є створення резерву якісних фахівців, які за результатами того чи іншого конкурсу на державну службу не попали, але увійшли у п'ятірку кращих. І цим законопроектом пропонується механізм автоматичного запрошення людей з цього кадрового резерву в конкурси на інші посади в державній службі. Ця ініціатива може трішки подолати і цей кадровий голод, і надасть доступ справжнім професіоналам до державної служби. Тому депутатська група "Довіра" підтримує даний законопроект і закликає вас, шановні колеги, проголосувати за нього тут в залі. Дякую. Всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування уточнень при підготовці до другого читання, згідно зі статтею 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву (реєстраційний номер 3491). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.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

та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 3491). Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України "Про статус народного депутата України", Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України. Нам необхідна підтримка 226 народних депутатів, щоб включити це питання в порядок денний. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного вищезазначеного питання. Прошу підтримати та проголосувати.

За-280 Рішення прийнято. Визнати законопроект невідкладним та скоротити наполовину строків внесення альтернативних законопроектів. Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати.

За-268 Рішення прийнято. Наступне питання також про включення в порядок денний та скорочення строків. Це проект Закону про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" (реєстраційний номер 3644). Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного цього питання. Прошу підтримати та проголосувати. За-262 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію щодо, відповідно частини другої та третьої статті 101 Регламенту Верховної Ради України про визначення законопроекту (реєстраційний номер 3644) невідкладним та скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів і надання висновків відповідних комітетів щодо нього. Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Наступне питання також про включення та скорочення строків. Це проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань (реєстраційний номер 3608). Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного цього питання. Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. другої та третьої статті 101 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про визначення законопроекту (реєстраційний номер 3608) невідкладним та скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів і надання висновків відповідних комітетів щодо нього. Прошу підтримати та проголосувати. За-285 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання". пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-266 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув заяву про обрання членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки позафракційного народного депутата Світличної Юлії Олександрівни, яка 13 квітня цього року набула депутатських повноважень і не входить до будь-якого комітету Верховної Ради. Комітет звернув увагу на те, що ані Законом про комітети, про статус народного депутата, ані Регламентом не регламентовано питання обрання до складу комітетів позафракційних депутатів. Водночас Підготовчою депутатською групою під час формування кількісного складу комітетів парламенту нинішнього скликання визначено квоти для депутатів, які не входять до складу будь-якої фракції, в окремих комітетах, в тому числі і в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки є наявне вільне місце для позафракційного народного депутата. Відтак комітет прийняв рішення підтримати заяву народного депутата Світличної, а депутатами-членами регламентного комітету внесено на розгляд Верховної Ради проект Постанови 3590, який комітет рекомендує парламенту прийняти в цілому. Дякую.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

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-210 Рішення не прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстраційний номер 3641). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія! Шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув лист депутатської фракції партії "Слуга народу" щодо внесення змін до персонального складу Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, в якому висловлена пропозиція у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата, голови комітету Ткаченка, якого призначено на посаду міністра культури та інформаційної політики України, обрати головою комітету депутата Потураєва Микиту Руслановича, увільнивши його від обов'язків заступника голови цього комітету, а депутата Сушка Павла Миколайовича заступником голови комітету, увільнивши його від обов'язків члена цього комітету. Відповідно до положень частини сьомої статті 83 Регламенту Верховної Ради України у разі відкликання голови комітету, заступника з з посади право висунення кандидатури належить депутатській фракції або групі, за квотою якої він був обраний на цю посаду. А відтак регламентний комітет прийняв рішення підтримати пропозицію фракції партії "Слуга народу", членами комітету, народними депутатами, внесено на розгляд Верховної Ради проект Постанови реєстраційний 3641, який комітет рекомендує парламенту прийняти в цілому. Просимо підтримати. Дякую. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.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

Прошу підтримати та голосувати. За-281 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (реєстраційний номер 3643). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув заяву про обрання членом Комітету з питань економічного розвитку позафракційного народного депутата Магомедова Муси Сергоєвича, який ще 29 серпня 19-го року набув депутатських повноважень і не входить до складу будь-якого комітету Верховної Ради. Комітет звернув увагу на те, що жодним законом, ані Регламентом Верховної Ради не регламентовано порядок обрання до складу комітету позафракційних народних депутатів. Але комітет відзначив, що Постановою Верховної Ради від 29 серпня на момент утворення персонального складу Комітету з питань економічного розвитку було обрано позафракційного народного депутата Давиденка, повноваження якого, на жаль, достроково припинено у зв'язку із смертю. На підставі цього комітет прийняв рішення підтримати заяву народного депутата Магометова Муси Сергоєвича і депутатами, членами регламентного комітету, внесений на розгляд парламенту проект Постанови (реєстраційний 3643), який комітет рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому. Просимо підтримати. Дякую.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

Мікрофон Гузю включіть, будь ласка. Пане Дмитро, я хочу до вас звернутися. Я працював у минулому скликанні, у нас була така історія: деяких депутатів роками не пускали в комітети, тому що в них не та політична позиція. От моя колега Ірина Констанкевич не могла попасти в комітет півтора роки. Ми сьогодні бачили, це без політики, одну депутатку не пускаємо в комітет, іншого пускаємо. Я вважаю, що ви ж декларували, особисто ви, нові підходи. Мені здається, що з цим треба покласти край. всіх депутатів, які не можуть працювати в комітеті, треба включити демократію, а не так, як було в минулому скликанні, ти за Порошенка, проти, і щоб ці люди працювали в комітетах. Я прошу, щоб пані Світлична працювала в комітеті. Дякую. Ігор Володимирович, я, з вашого дозволу, оскільки ви до мене звернулися, я відповім. Я те, що залежить від мене, зробив. Є постанова…. І комітет це зробив. Постанова є. В залі є. На жаль, я за вас проголосувати не можу. Якщо ми говоримо про інших колег, є для позафракційних народних депутатів визначені квоти були ще на початку нашої роботи по комітетах. Кожен може туди податись. Я так само винесу постанову в зал. Якщо ми говоримо про це питання, то, я думаю, що питання кадрові, ця постанова може бути винесена на наступному пленарному засіданні. Дякую.

вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирних житлових будинків (реєстраційний номер 2098). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-265 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається першому заступнику голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Кучеренку Олексію Юрійовичу. І від комітету, і від авторів? 4 хвилини включіть, будь ласка. Шановна президія, шановні колеги, вашій увазі пропонується проект, про внесення змін Закон "Про ринок електричної енергії", який стосується певних особливостей постачання електроенергії в будинки багатоквартирні, в яких, з одного боку, проживаємо ми з вами як населення, а, з іншого боку, експлуатується майно, насоси, ліфти і так далі. В проекті пропонується визначити на законодавчому рівні, що постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку здійснюється за цінами на на постачання електроенергії населенню, саме населенню шляхом доповнення розділу XVII "Прикінцевих та перехідних положень" Закону "Про ринок електричної енергії". Пропонується додати новий абзац такого змісту: "Електрична енергія, яка купується споживачами у постачальника універсальних послуг для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку та витрачається на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності та освітлення дворів, східців і номерних знаків), оплачуються за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії населенню". Прийняття законопроекту забезпечить гарантоване постачання електроенергії для функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку на однакових умовах з постачанням електричної енергії населенню. будинку не буде два види електроенергії. Буде один вид електроенергії для населення і відповідно ціни. І це дозволить уникнути збільшення тарифів на послугу з утримання багатоквартирного будинку та буде сприяти зниженню соціальної напруги. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в січні розглянув проект закону та рекомендував Верховній Раді доопрацьований проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про ринок електричної енергії" та рекомендував прийняти у першому читанні та за основу. Хочу звернути вашу увагу, що Головне науково-експертне управління в своєму висновку від 23 січня так само не заперечує щодо визначення на законодавчому рівні згідно з яким постачання електричної енергії здійснюється в багатоквартирному житловому будинку і прирівнюється за тарифом до постачання електроенергії населенню. Тобто підтримує. Висновок Комітету з питань антикорупційної політики: так само не виявлено корупціогенних факторів. І визначено, що він відповідає вимогам. Більше того, хочу сказати одразу, що я як співавтор законопроекту звернувся до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг з запитом: чи не призведе до підвищення цін для населення і на послуги з утримання багатоквартирного будинку та управління цей законопроект. Я отримав позитивну відповідь від регулятора національної комісії. Тому прошу

Дякую. Михайло Бондар, "Європейська солідарність". Ми будемо голосувати за Закон 2098 в першому читанні. І дуже велике прохання, так як в нас зачасту буває, що між першим і другим читанням до хороших законів подають якісь лобістські правки, і вони мають можливість пройти потім в комітеті і бути включеними в цей законопроект. Тому до другого читання, колеги, закликаю, щоб цей закон максимально лишився в тій редакції в якій він є. І тоді він може бути прийнятий в другому читанні. "Європейська солідарність" голосує "за" в першому читанні.

Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я, безумовно, ще раз хочу сказати, що і від себе особисто, і від фракції просимо підтримати цей законопроект. Фракція "Батьківщина" буде його підтримувати. Але, з іншого боку, хочу звернути вас увагу, нас всіх, на те, що ми дуже багато завинили перед нашими українськими споживачами, перед нашим населенням. Бо цей законопроект і одна невеличка проблема, яка може бути врегульована у випадку позитивного голосування, це одна сота того, що нам треба зробити по виправленню катастрофічної ситуації у нормативно-правовому врегулюванні як системи енергетичного ринку, так і системи житлово-комунальних послуг. Яскравим прикладом є і скандальний достатньо законопроект 2458, де, в принципі, правильні речі, і я підтримую колегу Бондаря, завдяки одній невірній правці, яка дозволяла заходити комунальникам без дозволу власника житла у квартири та відмикати їх, вона визвала дуже великий суспільний резонанс і соціальне незадоволення. Я дуже прошу вас акуратно, ретельно, фахово підходити у подальшому до будь-яких змін і до будь-яких дій по виправленню катастрофічної ситуації, яка склалася сьогодні у нормативно-правовому врегулюванні житлово-комунальної сфери. Я не хочу зараз закидати "папередникам", на щастя, вони вже не є міністрами і не є вже депутатами, але ще раз хочу звернути увагу і колег з комітету в першу чергу, що нам з вами дуже треба попрацювати, щоб виправити цю біду. Дякую за увагу.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, безумовно, ми за основу підтримаємо даний проект закону. Ще один дуже важливий момент. Ми знаємо всі і багато хто з вас, навіть ті, хто не займається професійно питаннями енергетики, чули кризу, яка є в системі енергетичного балансу країни. Багато хто з вас знає, що у нас віддаються пріоритети окремим виробникам енергетики, як наслідок в збитку і в кризі знаходяться інші пріоритетні більш для держави. Це один момент. Другий момент, на що ми також хочемо звернути увагу, щоб не допустити виконання окремих положень меморандуму з Міжнародним валютним фондом щодо зростання тарифів і, зокрема, зростання тарифу на електроенергію. Ми знаємо, що уже нам сказали, що 1 гривня 68 це за один кіловат буде тариф. Я хочу нагадати, що у свій час, коли піднімали, він був 28 копійок. З 28 копійок нам спочатку зрізали групу 150 – 800, зробили до 100 – 90 копійок, а далі 1 гривня 68. Зараз хочуть вирівняти і всім поставити 1 гривню 68. Це недопустимо у 6 разів піднімати тариф на електроенергію, тому що в 6 разів у нас навіть не зросли номінальні, не те, що реальні доходи. Як наслідок, ви знаєте, що у нас заборгованість тільки по електроенергії населення 5 мільярдів гривень. Тому ось такі речі важливо не допустити, розглядаючи в тому числі подібні проекти законів. А в даному випадку, безумовно, це підтримуємо. І на завершення також не можу не сказати про те, що на сьогоднішній день ця група в 90 копійок, які мають до 100 кіловат, вони фактично не можуть сюди піти, тому що всі ті, хто робили заходи з енергозбереження, хто ставили електрообігріваючі котли, інші речі, обсяги споживання електричної енергії значно вищі ніж 100 кіловат. Тому люди мають тариф уже 1 гривню 68. Я прошу переглянути ці групи. А, друге, все-таки не допустити підняття тарифу до 1 гривні 68. Дякую за підтримку. Дякую. Шановні колеги, партія "Голос" буде підтримувати цей законопроект у першому читанні. Ми розуміємо, що у нас є проблема з оплатою електроенергії для будинків, ми будемо підтримувати. Ми вважаємо, що його треба доопрацьовувати в майбутньому. Але разом з тим будемо будемо підтримувати в першому читанні. Дякую.

Шановні колеги, підготуйтесь до голосування, будь ласка. Єгоре Володимирович, ви вже полишили Верховну Раду, вже перейшли до гостьової ложі? Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Проект Закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку (реєстраційний номер 2098). готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-331 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кваліфікації, як фактору адаптації та мобільності українця (реєстраційний номер 2481). Пропонується розглянути питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-246 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні, 4 хвилини – і від комітету, і від авторів. Шановні народні депутати, шановні головуючі, шановні українці! Хочу почати з декількох цифр. Станом на 1 червня 2020 року у нас зареєстровано 511 тисяч безробітних осіб у фонді безробіття. За період з 12 березня по 15 червня кількість безробітних збільшилася на 154 тисячі осіб. Кількість осіб, які випущені із закладів професійної освіти в 2019 році це 124 тисячі. Кількість осіб, випущених із коледжів, технікумів – це 50 тисяч. Наші виші випускають 333 тисячі осіб щорічно. Середній час, який потрібно для того, щоб отримати кваліфікацію, це 5-6 років. Кількість позицій у класифікаторі професій – близько 11 тисяч. Причому, вони не відповідають у більшості сучасному ринку праці та носять регулятивний характер, що не відповідає жодним європейським стандартам. Основні проблеми – це те, що сьогодні професійні стандарти потребують оновлення у зв'язку з тим, що ринок праці дуже швидко змінюється, а роботодавці, асоціації роботодавців при підготовці нових професійних стандартів витрачають для їх підготовки від 250 до 400 тисяч гривень. Вони підготували сьогодні біля 200 таких професійних стандартів. Водночас класифікатор поновлюється дуже повільно, тому що ним наразі опікуються чиновники. Навіщо підтримувати цей законопроект? Він допоможе оперативно розробляти професійні стандарти. Він дозволить отримувати додаткову кваліфікацію, яка вводиться як поняття цим законопроектом за 6-8 місяців, а може і менше. Таким чином, майже мільйон робочих осіб, які сьогодні конкурують за робочі місця на нашому ринку, зможуть дуже оперативно змінювати свою класифікацію і вид зайнятості. Законопроект також пропонує встановити пріоритетності професійних стандартів і надає право професійним асоціаціям і репрезентативним профспілкам і роботодавцям вносити зміни до класифікатору за заявочною процедурою. Крім того, законопроектом буде усунуто колізію між професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками. Цей законопроект відпрацьовувався разом із Комітетом освіти. Я думаю, що наша фракція дасть Ользі Коваль, яка сьогодні є іменинницею, виступити щодо цього законопроекту. Його також підтримали всі асоціації профспілок і всі асоціації роботодавців, крім однієї, і тому комітет на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу в першому читанні. Дякую. Підтримайте, будь ласка, цей законопроект. Він дуже важливий для адаптації українців у нових у нових умовах на ринку праці.

Шановні колеги, ми знаємо, що у нас у країні давно назріла необхідність осучаснення вимог до професійних знань та вмінь працівників. Зокрема, врегулювання системи оплати праці, в тому числі законодавчого зафіксування часткових кваліфікацій. Не один рік триває робота над розробленням законопроекту про Національну систему кваліфікацій, який мав би на себе взяти зокрема і ці функції. Але зараз я хочу ще раз наголосити на тому, що даний законопроект пропонує запровадити верховенство професійного стандарту над професійною кваліфікацією. Це усуне частину протиріч, з якими стикаються роботодавці. Також хочу звернути увагу на законодавче закріплення часткової кваліфікації. Вона дуже є важливою як для роботодавців, так і для освітян. Вона дасть можливість бути робітникам більш гнучкими на ринку праці, швидше знаходити робочі місця за рахунок того, що швидше будуть здобуватися нові знання та вміння. До даного законопроекту висловлюються певні зауваження, але я впевнена, що разом з комітетом соціальним з пані Галиною та освітнім комітетом ми врахуємо всі побажання. А зараз я хочу вас попросити підтримати цей важливий законопроект як для ринку праці, так і освітньої сфери. Будь ласка, колеги, підтримайте.

Шановні колеги, партія "Голос" не готова підтримувати цей законопроект у такому варіанті, який зараз запропонований. Є кілька причин, чому ми не готові голосувати за цей законопроект. Причина перша. Цей законопроект не узгоджується в повній мірі з чинним законодавством про освіту, в тому числі з недавно прийнятим Законом "Про освіту". Зокрема, законопроект ніяким чином не згадує незалежні кваліфікаційні центри для оцінювання рівня кваліфікації робітників. Окрім того, є серйозні питання з приводу того, яким чином найкраще визначати професійні стандарти. Зараз ми пропонуємо передавати повноваження з визначення професійних стандартів або асоціаціям роботодавців, або Мінекономіки, але у нас є цілий ряд професій, для яких цей варіант взагалі не підходить, наприклад, медики або юристи, або вчителі. Це ті професії, які мають мати високий ступінь самоврядності, але вочевидь там має бути залучення профільних міністерств в визначення цих професійних стандартів. Просто робота через Мінекономіки не є найкращим методом регулювання цього питання. Окрім того, є велике питання з приводу того, наскільки репрезентативними є теперішні організації роботодавців і чи не створюємо ми додаткових загроз з точки зору доцільності включення чи невключення тих чи інших вимог до компетентності працівників в ті чи інші стандарти. Так само виникає питання з приводу пропозицій щодо закріплення тарифної сітки, виходячи з професійних стандартів. Профстандарт не визначає рівня складності роботи, відповідно на основі нього не можна визначати рівень зарплати. Тому ми вважаємо, що законопроект треба доопрацювати, дуже суттєво доопрацювати і тільки тоді можна підтримувати. Дякую. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Слухайте, Закон про підвищення кваліфікації, да? І мені здається, що треба підвищити кваліфікацію авторського колективу. Ви читали назву цього закону, шановні друзі? мова йде щодо кваліфікації як фактору адаптації та мобільності українця. Не громадянина України, а українця. А що робити вірмену, грузину, єврею? Не треба? Їм не потрібна кваліфікація? Що це таке? В нас є Конституція України, всі національності є рівні абсолютно. Напишіть "громадянин України " а не "українець". Я при всій повазі, ми, звичайно, всі Україна і українці, але ж ми поважаємо всі інші нації. Я розумію, що там зараз вас, може, щось переклинило, але це треба виправляти терміново. Далі. Нам кажуть, ось дивіться, приймемо цей закон, буде дуже все важливо. В мене просте питання до вас, "слуги народну": де 500 тисяч робочих місць, обіцяні вашим урядом, які будуть вже в травні? Це казав ваш Прем'єр. Де 500 тисяч робочих місць для українців, вірмен, грузинів, росіян, молдаван, для всіх, де вони? Ви ж розповідали нам. Поки ми бачимо, що ви створюєте робочі місця для китайців, закуповуючи медичні костюми в Китаї. Я бачу, що ви створюєте робочі місця де завгодно, крім України, в незалежності якої національності є громадянин України. То ж це є абсолютно пусте, це нічого абсолютно не дає, це не закон, а щось дивне. Прохання до вас: підвищіть свою кваліфікацію. Дякую. Шановний пане Голово! Шановна президія! Шановні автори законопроекту! Фракція "Батьківщина" професійно проаналізувала те, що запропоновано, і ми маємо ряд суттєвих зауважень. Погоджуюсь з попереднім доповідачем, що все-таки є питання до назви цього законопроекту. Наступне. Коли ми кажемо про нові кваліфікації професій, то насамперед ми маємо казати про рівень освіти. Коли сьогодні в державі майже знищена система професійно-технічної освіти, то чи цей закон дозволить зберегти підготовку професійних кадрів тих професій, які сьогодні вже є саме зафіксовані чинним законодавством. Наступна річ. Коли ми хочемо цим законопроектом, вірніше, автори, підмінити, що таке саме кваліфікації "освітня" і "професійна". Це теж є надзвичайно серйозне зауваження. І Міністерство юстиції саме заперечує стосовно прийняття цього закону в такій редакції, бо воно не корелюється з діючим Законом "Про освіту". Саме автори пропонують роздрібнити професію, і можемо дійти до абсурду, коли згідно цього закону буде кваліфікація "дантист верхніх зубів" або "оператор трансмісії автомобіля", я вже не кажу про інші парадоксальні речі. не може голосувати за таку редакцію. Пропонуємо повернути на доопрацювання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Є бажаючі ще виступити з мотивів? Бачу: раз, два. Шановні колеги, зараз два виступи з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, а ви дійсно вірите в те, що кваліфікатор допоможе сьогодні країні побороти безробіття? це, дійсно, ну, треба почати тоді з себе. Я пропоную, щоб ви провели все ж таки кваліфікатор Верховної Ради. Тому що, на жаль, ну, що зараз відбувається? В країні шок, в країні криза, шалене безробіття, шалена заборгованість по заробітній платі. Більше сотні тисяч підприємств зупинили свою роботу. А ми в цей час в Раді розповідаємо, який запровадити кваліфікатор. Шановні, ну, може вже досить знущатися? Ну, може, вже досить жартувати? Ну, треба приймати відповідальне рішення. Ми вам запропонували антикризовий план, ми запропонували більше ста законопроектів щодо перегляду соціальних стандартів, підтримки економіки та зупинки зупинки бойових дій на сході, виконання Мінських угод. Так давайте повертатися до рішення проблем, а не створення їх. Дякую. Шахов Сергій, ні? Все? Можна переходити до голосування? Запросіть народних депутатів до зали, підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кваліфікації, як фактору адаптації та мобільності українця (реєстраційний номер 2481). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. Реєстраційний номер 2481. За-219 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кваліфікації, як фактору адаптації та мобільності українця (реєстраційний номер 2481). Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Ну, ви і назви вибираєте.

За-260 Рішення прийнято. Слово для доповіді має народний депутат України Чорноморов Артем Олегович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується законопроект про ветеринарну медицину та благополуччя тварин. Це є євроінтеграційний закон. І тому безпосередньо враховані норми більше десятка актів законодавства ЄС, зокрема, такі базові як Регламент 2016/429 "Здоров'я тварин", 2019/6 "Ветеринарні препарати", 2017/625 "Контроль харчового ланцюга". Крім того, цей законопроект дає можливість імплементувати ще декілька десятків директив та регламентів ЄС. Основні його тези. Це захист здоров'я тварин, моніторинг профілактика та лікування хвороб тварин, благополуччя тварин, це належні умови утримання, догляд, транспортування, це ветеринарна практика, ліцензування ветеринарних лікарів та лікарень і ветеринарні лікарські засоби, а також державне управління та контроль у сфері ветеринарної медицини. Також хотілось би доповнити, основними такими напрямками тим, що держава є назустріч до людей, до фермерів, до господарств і дає зменшення кількості ветеринарних документів, що сприймають умови господарської діяльності в галузі тваринництва, видачі відповідних ветеринарних документів і рецептів, як в паперовій, так і в електронній формі. Зменшуються строки видачі від 30 до 1 доби. Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна вже давно мала гармонізувати своє законодавство про ветеринарну медицину та благополуччя тварин Це наші міжнародні зобов'язання, які ми все ще не виконали. Тому без цього закону Україна ризикує втратити експортні ринки в ЄС, робочі місця в агросекторі, харчовій промисловості, а також значні доходи до державного та місцевих бюджетів. Прошу підтримати даний документ і українських аграріїв. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для доповіді має голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольський Микола Тарасович. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Сьогодні розглядається в першому читанні нова редакція Закону "Про ветеринарну медицину", а також зміни до інших пов'язаних з цим законом норм. Цей закон насправді в більшості своїй – переписані і адаптовані норми регламенту ЄС. Для чого це потрібно? Це абсолютна не політичний, а економічний закон. Коли ми говоримо про те, щоб збільшити можливість експорту української аграрної галузі в першу чергу по переробній, ми повинні адаптувати наше законодавство відповідно до вимог Євросоюзу, оскільки це один з основних ринків і ринок знаковий, на який орієнтуються інші ринки. Що відбувається? Відбувається дерегуляція, зменшення кількості ветеринарних документів, скорочуються строки видачі, встановлюється безстрокова реєстрація ветеринарних апаратів. Вводиться цифрова можливість видачі документів ветеринарних та рецептів. Вдосконалюється система державного контролю за тими самими правилами, як у ЄС. Встановлюється деталізація складу правопорушень та прив'язки розмірів санкцій до мінімальної зарплати. Ліцензування встановлюється відповідно з нормами ЄС за аналогією. Встановлюються вимоги до простежуваності руху живих тварин між тваринницькими потужностями. А також є цілий блок питань, пов'язаних з системою фармакологічного нагляду. Комітет одноголосно підтримав на своєму засіданні з числа присутніх депутатів цей законопроект. Про це просить багато асоціацій. До цього законопроекту є багато технічних моментів. Він не простий. Багато нової термінології, багато зауважень. Дуже прошу підтримати. І ми їх розглянемо між першим і другим читанням у випадку вашої підтримки. Дякую. Дякую. Запишіться: два – за, два – проти по фракціям.

Шановні колеги, я пропоную подивитися на назву цього законопроекту. Він називається "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин". Але насправді, шановні колеги, це про благополуччя і здоров'я також людей. Те, що зараз говорив голова комітету і інший колега, його заступник, абсолютно відповідає дійсності. Але дуже багато слів "стандартизація", "ЄС", "євроінтеграція", які можуть бути не зовсім доступні для наших українців. Ми, дійсно, цим законопроектом посилюємо посилюємо сферу діяльності ветеринарної медицини. Ми говоримо про безпеку. Ми говоримо про спрощення процедур вироблення медичних препаратів для безпеки тваринного світу. І, звісно, це повна відповідність міжнародно-правовим нормам і тієї Угоди про асоціацію, яку ми підписали з ЄС. Дійсно, також знаємо про зауваження, які існують в комітеті, який займається екологічною екологічною безпекою. Цей законопроект не суперечить гуманному поводженню стосовно тварин. І всі зауваження можуть бути враховані між першим і другим читанням. Шановні колеги, на черговому засіданні нашого профільного комітету, ми висловилися, що це не суперечить цілям Угоди. Просимо підтримати. І суттєві зауваження, які були зазначені паном Сольським, можуть бути доопрацьовані між першим і другим читанням. Тому, шановні колеги, ми тут говоримо, починаючи від антибіотикорезистентних препаратів, до саме проблем, які можуть виникнути зі здоров'ям саме людини. Тому безпека тварин – це безпека і людей. Прошу підтримати, шановні колеги.

Законопроект "Про ветеринарну медицину і благополуччя тварин" це в першу чергу йде питання благополуччя людей. Законопроект дуже необхідний нашим аграріям. дуже необхідний переробникам аграрної галузі. Він дуже довго і ґрунтовно розроблявся. Ще в 2017 році була створена робоча група. Законопроект получився якісний, системний, євроінтеграційний, який вирішує питання не тільки ветеринарні, він вирішує питання системного і комплексного регулювання відносин всіх щодо захисту здоров'я і благополуччя тварин, вирішує питання ветеринарної практики, вирішує питання обігу і застосування ветеринарних препаратів з урахуванням тих міжнародних зобов'язань України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Законопроект передбачає врегулювання благополуччя, врегулювання протимікробних препаратів і створення умов для мінімізації антибіотиків, використання антибіотиків у тваринництві, зменшує кількість ветеринарних документів, які потрібно для того, для того, щоб працювати у цій галузі, тобто дуже велика дерегулятивна функція цього законопроекту. Впроваджує безстрокову реєстрацію ветеринарних препаратів, підвищує відповідальність за порушення законодавства у сфері ветеринарної медицини і благополуччя тварин. І, я впевнений, що прийняття цього закону досить покращить ветеринарно-санітарну та епідеміологічну ситуацію України і підвищить ефективність державного управління ветеринарної медицини. Дякую. І ще раз закликаю всіх вас підтримати цей законопроект. Дякую.

Дійсно, вирішує багато питань ветеринарної медицини. "Європейська солідарність" буде підтримувати цей законопроект у першому читанні. Що стосується його підготовки до другого читання. Я б хотів звернутися і до народних депутатів представників профільного комітету, і до всіх народних депутатів, хто буде приймати участь у доопрацюванні, там є декілька моментів, які дійсно треба буде покращити і зробити більш ефективними. Ну, наприклад, там є момент, який стосується реєстрації тварин фізичними особами, які є самозайнятими. Я б хотів, щоб звернули увагу на цей момент і більш ефективно, і більш ретельно опрацювали до другого читання. Дякую за увагу.

захист прав тварин, в тому числі і сільськогосподарських. Але ми хотіли ми хотіли б звернути увагу на те, що в цьому законі дуже багато технічних недоліків там, які стосуються визначень, які стосуються застосування деяких норм, через те ці речі потрібно виправити до другого читання. Але також хотів звернути увагу, що дійсно ми тут у Верховній Раді, я надіюсь, що більшість ми більшість виступаємо за захист і правильне поводження з тваринами. Але нам в тому числі потрібно думати і про людей, бо коли ми бачимо, як поліція відноситься до протестувальників під судом зі Стерненком, то ми розуміємо, що нам треба думати в тому числі про те, як правильно має поводитися наша влада з людьми. Дякую за увагу. Дякую. Два з мотивів ще – Королевська... І хто ще хотів ? Івченко. І після цього переходимо до голосування. Королевська Наталія Шановні колеги, ну, в нас повне враження, що коли Верховна Рада чує слово "євроінтеграційний закон", то в цей час починається втрачання здорового глузду. Слухайте, ну, захист тварин – це добре, безумовно. І я впевнена, що в Європі займаються захистом тварин. Але ж я впевнена в тому, що тільки після того, як вони людей своїх захистили. В нашій країні зараз закриваються лікарні, виганяються лікарі, в нас заборгованість по заробітній платі перед лікарями, да у нас День медицинского працівника в цю неділю, але вони не отримають вчасно заробітної плати. Замість того, щоб вирішувати ці питання, ви починаєте розповідати про будь-що, але не про те, що потрібно. Тому ми вимагаємо відмінити медицинскую реформу, ми вимагаємо вирішити питання щодо туберкульозу, щодо коронавірусу, щодо психіатричних сьогодні хворих. І після цього тільки починати балачки ганяти по залу. Ми не будемо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Івченко Вадим Євгенович. Після цього переходимо до голосування. Івченко, фракція "Батьківщина". Колеги, всі говорять про плюси. Я скажу про недоліки. Але ми підтримуємо в першому читанні цей закон. Перше. Це застосування несертифікованих ветеринарних засобів. Що це дає? Перше. Ну тобто дозволяється, щоб це було за дозволом компетентного органу. Перше. Корупційні ризики. Тобто компетентний орган має надавати дозволи. Друге. Це те, що вони можуть безконтрольно заходити на ринок. Наступне. Безпідставно послаблюються вимоги поводження з побічними продуктами. Раніше вони перероблялися, зараз вони будуть спокійно переходити на попередню переробку. І наостанок. Колеги, 4,5 мільйони одноосібників. Вони тепер мають, фізичні особи мають вести записи. Ви уявляєте собі, що це нереальний просто запис, який тут запропонований. Тому ми, звичайно, будемо працювати над тим, щоб захистити самозайнятих і малих фермерів. І фермери про це говорять, що це нереально в сучасних умовах вести такі записи в 4,5 мільйонах господарств. Дякую. Підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про ветеринарну медицину (реєстраційний номер 3318). Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-306 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, у нас залишилося з вами 4 хвилини. Скажіть, будь ласка, законопроект 2386, хтось буде наполягати на правках? Можемо голосувати?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 (реєстраційний номер 2386). Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступне питання – це законопроект реєстраційний номер 3314. На правках будете наполягати?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 Прошу підтримати та проголосувати. За-316 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую. До побачення. Дякую.